Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 2, както е по доклад.

текст на гласуване. Гласували 118 народни представители: за 30, против 76, въздържали се 12. Предложението не е прието.

е следваща,